Ivan (HDZ)** prelazimo na treću točku po dnevnom redu. - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu Sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama Vlada Republike Hrvatske podnijela je Izvješće o provedbi toga zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Izvješće? Da. Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu. Izvolite. **Palarić, Antun** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske ulaže velike napore u transparentnosti rada dijela javnih vlasti i isto tako u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, pa sukladno zakonskoj obvezi podnosimo evo sada već četvrto za redom Godišnje izvješće o primjeni toga zakona. Dakle, prvi put je zakon bio u primjeni u 2004. godini, pa svih ovih godina mi smo ulagali velike napore kako bi se zakon u potpunosti primijenio. Mi smo u 2007. godini sva tijela javne vlasti zaprimili 3670 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Ti zahtjevi su uglavnom usvojeni. Oni koji su podnijeli zahtjev dobili su u zakonskom roku odgovor. 53 zahtjeva nisu još riješena jer su zaprimljeni krajem godine, 124 zahtjeva su odbijena. U ovom izvještaju naveli smo koje smo aktivnosti provodili u primjeni zakona, ali naveli smo po tijelima javne vlasti, naročito Središnjim tijelima državne uprave kako je bilo, koliko je bilo primljeno zahtjeva, koji zahtjevi su odbijeni sa kratkim sadržajem razloga zašto su ti zahtjevi odbijeni. Iz činjenica da je iz godine u godinu pada broj zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Jer podsjetio bih svih nas da smo 2004. godine primili 19600 zahtjeva, a 2005. 4499, 2006. 4357, a 2007. 3670 zahtjeva. Zapravo iščitavamo da je transparentnost rada javne vlasti postignuta. Dapače, korištenjem suvremene tehnologije, korištenjem web stranica, korištenjem i Vladinog servisa moja uprava stavljena je na raspolaganje zainteresiranim građanima toliko informacija da gotovo i ne postoji potreba da se primjenjuje ipak u neku ruku spori mehanizam kojeg ovaj zakon omogućava. Vjerujem da je izvješće napravljeno detaljno, ono je predano u roku, a što također znači i vrlinu u primjeni ovog zakona. također u roku u siječnju mjesecu objavili i popis tijela javne vlasti za 2007. godinu. Proveli smo široku edukaciju državnih službenika koji su u tijelima državne uprave zaduženi za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Još osjećamo kao slabost ostvarivanje ovog zakona u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Učinit ćemo dodatne napore tijekom 2008. godine kako bi se i jedinice lokalne samouprave pripremile za potpunu primjenu ovog zakona. Vjerujemo da će Izvještaj za 2008. godinu biti još bolji od ovoga, da će biti manje zahtijeva. Jer kao što sam rekao tijela javne vlasti otvorena su građanima, odgovara se svakodnevno na upite, a građanima su mnogi registri, mnoge evidencije, mnogi podaci koji mogu zanimati, a ne tiču se naravno osobnih podataka građana koji su zaštićeni posebnim zakonom stavljeni na uvid i svatko može do njih doći. Spomenuo bih samo da u našem Središnjem državnom uredu za upravu može svatko dobiti podatke o političkim strankama, o preko 34000 registriranih udruga, o zakladama, fundacijama, vjerskim zajednicama i sve onome o čemu vodimo službenu evidenciju. Sumirajući iskustva iz prethodnih rasprava evo mi smo uložili napor da se u ovom izvješću navedu i oni zahtjevi koji nisu prihvaćeni, koji su odbijeni sa argumentima zašto su odbijeni. Postoji još nekoliko tužbi na Upravnom sudu i praksa Upravnog suda je za nas dakle vodilja u primjeni zakona i presude koje dobijemo poštujemo, ne komentiramo ih nego ih izvršavamo. Molim cijenjene zastupnike da ovaj Izvještaj prihvate. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Ne. Ne. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Da. Predsjednik odbora, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 3. sjednici održanoj 26. ožujka 2008. godine, Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. ožujka 2008. godine. Odbor je navedeno izvješće razmotrio kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama sva tijela javne vlasti dužna Središnjem državnom uredu za upravu dostaviti izvješće o provedbi zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Ured objedinjeno izvješće podnosi Vladi Republike Hrvatske, a Vlada ga podnosi Hrvatskom saboru na prihvaćanje najkasnije do 31. ožujka. Ovo je četvrto takvo izvješće i za razliku od 2004. godine kada je bilo oko 19 tisuća zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, prošle godine je zaprimljeno 3 tisuće i 670 zahtjeva. U vrijeme rasprave odbor je raspolagao sa zaključcima Hrvatskog novinarskog društva, s okruglog stola o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu. U raspravi skrenuta je pozornost da u izvješću kod nekih tijela javne vlasti i na podatak koliko su zahtjeva uputile fizičke, a koliko pravne osobe, dok kod nekih taj podatak nedostaje. Također u izvješću nije rečeno što je s onim tijelima koja svoju obvezu nisu ispoštovala. Iznijeto je i mišljenje da metodologija sastavljanja izvješća nije dobra, s obzirom da Središnji državni ured za upravu u izvješće unese samo one podatke koje njemu dostave obveznici zakona, ako ih dostave. Nadalje, ne vidi se koji su obveznici dostavili nepotpune ili krive podatke, niti oni obveznici koji uopće nisu dostavili ništa te je predloženo da se sukladno zaključku Hrvatskog novinarskog društva navedeno izvješće vrati na doradu Vladi Republike Hrvatske što članovi odbora nisu podržali. Prevladalo je mišljenje da izvješće treba prihvatiti, ali da ga je ubuduće potrebno dopuniti i ovim navedenim podacima. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa 7 glasova za i 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru zaključak. Prihvaća se izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu. Hvala.

Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu. Zakonom o pravu na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj uređeno je i ozakonjeno pravo na pristup informacija od javnog značaja za pravne i fizičke osobe putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne ovlasti. Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno europskom Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. Ne treba posebno naglašavati kako je pravo pristupa informacijama koja posjeduju tijela javne vlasti posebno značajno u tranzicijskim zemljama u kojima tijela javne vlasti još uvijek nedovoljno poštuju načelo javnosti rada ustanovljeno u suvremenim društvima kao instrument nadzora vlasti od strane građana. Zbog toga je i kontrola provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama od posebnog značaja te predmetno izvješće ima puni smisao i značaj. Iz izvješća je vidljivo da su tijela javne vlasti primila ukupno 3 tisuće 670 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama za 2007. godinu. Od toga ukupno je riješeno 3 tisuće 385 zahtjeva, dakle oko 90%. Neriješena su 54 zahtjeva, 124 zahtjeva su odbijena, 107 zahtjeva je ustupljeno nadležnim tijelima. Dakle možemo reći da su tijela javne vlasti u pravilu na vrijeme i ažurno riješile veliku većinu zahtjeva za pristupom informacijama odnosno primjenjivale odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama te na taj način omogućile pravnim i fizičkim osobama pristup informacijama koje su za njih značajne i bitne. Iz izvješća je vidljivo da broj zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz godine u godinu je sve manji. Broj zahtjeva 2004. godine je bio 19 tisuća 600, 2005. godine 4 tisuće 449, 2006. godine 4 tisuće 357, te 2007. godine 3 tisuće 670 zahtjeva. Jedan od razloga zašto je to tako, odnosno zašto je sve manje zahtjeva je činjenica da tijela javne vlasti veliku većinu informacija kojima raspolažu a koje su građanima bitne, objavljuju putem interneta, web stranica ili na drugi način te na taj način ostvaruju otvorenost i javnost djelovanja tijela javne vlasti i pristup informacijama širokom krugu korisnika. Dakle provedba Zakona o pravu na pristup informacijama može se ocijeniti dobrom, budući da je iz izvješća vidljivo da tijela javne vlasti postupaju javno i transparentno kako kroz pozitivno rješavanje po pojedinačnim zahtjevima na pristup informacijama kojim raspolažu ili kroz javno objavljivanje odluka i drugih informacija te građanima omogućuju jedno od temeljnih ljudskih prava. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine ptopresdjedniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke neće podržati ovo izvješće i to iz tri razloga. Prvi je što je izvješće nepouzdano, drugi je što je izvješće nepotpuno i treće je što se po njemu ne postupa iako donosi neke alarmantne vijesti. Nepouzdano je prije svega zbog toga što se temelji na izvješćima 55,21% ukupnoga broja javnih tijela koja su po zakonu dužna dostaviti informacije o načinu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama. Dakle, prije svega podatak da su građani uputili 3 tisuće 670 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama nije točan. Na žalost ne znamo koliko je stvarni broj zbog toga što podsjetit ću na zahtjev Središnjeg ureda državne uprave odgovorio je samo jedan od 21 županijskoga suda, zatim samo 5 od 107 općinskih sudova, samo 3 od 110 prekršajnih sudova, i samo jedno državno odvjetništvo od njih ukupno 60, a općinska državna odvjetništva ni jedno se nije na ovo referiralo. Da li je slučajno ili ne što upravo javna tijela pravosudne vlasti ne reagiraju na svoju zakonsku obvezu, ja to ne znam, ali znam da se ako ništa drugo od sudova i odvjetništva očekuje da su prvi i u provedbi i u poštivanju svih zakona. Pa ako je činjenica da zakon poštuju, recimo da jest u smislu da na predstavke, odnosno pismene zahtjeve građana uredno i u roku odgovaraju onda stoji da o tome ne obavještavaju središnji državni ured što je kršenje zakona. Nadalje, ovo je izvješće nepotpuno jer nigdje nemamo ni jednu informaciju o tome što je središnji državni ured, odnosno u slučajevima kada nije bilo službenoga odgovora? Dakle, očito je da se mjere ne provode, niti poduzimaju, ako o njima nema ni riječi u ovome izvješću. Nadalje, činjenica je također da veliki broj gradova i općina također nije odgovorio na svoju obvezu koja, podsjećam, nije nastala prošle godine, jer ovo je već 4. izvješće pred Hrvatskim saborom. Ako je ovo izvješće forma koju bi Hrvatski sabor trebao prihvatiti samo zbog toga da ispuni zakonsku obvezu godišnjega razmatranja izvješća koje dostavlja Vlada, onda nam taj zakon uopće ne treba, jer je očigledno da pojedina tijela, javna tijela svoje zakonske obveze ispunjavaju i po inerciji, odnosno po samom samom načinu funkcioniranja svojih tijela jer smatraju da je to dio njihove odgovornosti prema javnosti, da je to njihov dio odgovornosti i prema građanima, i očito je da većem broju tih tijela nije trebao zakon da bi se u komunikaciji s građanima ponašali odgovorno. Međutim, činjenica je da zakon koji je na snazi četiri godine nije u stanju privesti sva tijela javne uprave njegovom poštivanju. To je alarmantna stvar i od nas se očekuje da o tome nešto kažemo, ali se isto tako očekivalo i od Vlade, odnosno središnjeg ureda da predloži mjere, odnosno da izvijesti što je poduzeo u tim slučajevima. Prihvaćam mogućnost da pojedine općine koje nemaju administraciju veliku, gdje čitavu administraciju općine čini samo jedna osoba nisu vične ovakvom tipu komuniciranja sa središnjom državnom vlašću, ali to se svakako ne odnosi na županijske, općinske sudove, na općinske prekršajne sudove, na državno odvjetništvo. Nadalje, Vlada je u srpnju 2006. godine donijela Strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva o čemu nas korektno izvješćuje i Središnji ured državne uprave. U toj Strategiji i operativnome programu koji je uslijedio nakon nje explicite se navode manjkavosti ovoga zakona. Dakle, već godinu i pol dana Vlada je svjesna manjkavosti ovoga zakona koje otežavaju njegovu provedbu, a ništa ne radi da do pred nas dođe s izmjenama i dopunama. Za očekivati je dakle da Vlada u slučajevima kada sama uvidi problem u primjeni zakona odmah reagira i putem nadležnoga tijela pripremi prijedlog zakona. Nadalje, imam ovdje nekoliko primjera koji zorno pokazuju kako se funkcionira u ovome sustavu. Ja bih izdvojio Ministarstvo financija jer je ono doista zanimljiv slučaj. Dakle netko, tu se i citira tko, traži dostavu iz podatka izvršava li određena tvrtka svoje porezne obveze. Dakle, odgovor može glasiti da ili ne, a odgovara joj se da se to ne može izvijestiti i odbija se zahtjev jer da se podaci o tome smatraju poreznom tajnom. Nadalje, Emnest International explicite pita da li su platili porez na dodanu vrijednost oni koji su vršili transfere nogometaša? Ministarstvo financija odbija dati bilo kakvu informaciju o tome jer kaže da se radi o poreznoj tajni. Moguće je da govoriti o konkretnim iznosima jeste porezna tajna, ali svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo znati tko plaća, a tko ne plaća porez. Ne koliko ga plaća, to je pitanje koje se evidentira u njegovoj poreznoj kartici, ali i nas kao Sabor i Vladu koja odgovara za punjenje državnoga proračuna itekako mora zanimati tko plaća, a tko ne plaća od onih koji su dužni platiti. Nadalje, kako funkcionira sustav javnog odgovaranja, odnosno dostave podataka na zahtjev građana vidimo iz ovog izvješća, ali ako Ministarstvo financija nije u stanju 30 dana odgovoriti na pitanje zastupnika što je također zakonska obaveza, kako će tek odgovoriti na pitanje građanina? Mi smo danas na klupe dobili odgovor koji nosi datum 20. ožujka. Ja podsjećam da je ministar o kojemu se radi u petak novinarima rekao da će poslati izvješće. Koji je petak bio datum vidite pa ćete znati? A inače to je sve objavljeno u subotu. Dakle, ako mi ne možemo dobiti pravovremenu informaciju, pa kad se ta informacija i pošalje, kada ona uopće ne sadrži ono što mora sadržavati, a to je odgovor na pitanje, šalje se zastupniku kopija uredbe koju je donijela Vlada, a on uopće nije pitao to. Pitao je nešto drugo. A budući da ministarstvo očito ne želi odgovoriti morat će to biti predmet nekog drugog pitanja. I da završim. I ovaj zakon je jedan od vrlo važnih zakona kojim ćemo standardizirati naše ponašanje i u europskoj obitelji naroda. Zato je više nego važno da se otklone one nelogičnosti i poteškoće koje je već uočila Vlada a podcrtava ovdje Središnji ured državne uprave da se što prije krene u njegove izmjene i dopune, da se dakle on nivelira na jednu razinu koja je prihvatljiva prema međunarodnim standardima, ali isto tako koja je operabilna i koja će omogućiti s jedne strane da svi poštuju zakon, a s druge strane da oni koji ga ne poštuju budu sankcionirani. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Nenad Stazić. lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a ne može i neće prihvatiti ovo izvješće. Evo i razloga. Najprije metodologija sastavljanja ovog izvješća nije dobra. Ona je takva da Središnji državni ured za upravu samo prikuplja izvješća koja njemu šalju tijela javnih vlasti i onda od toga napravi jednu kompilaciju, to pošalje Vladi, Vlada to pošalje Saboru i to je onda ovo izvješće. Pri tome mi nemamo nikakvu jasnu sliku oko toga kakvo je zapravo stanje s poštivanjem ovoga zakona kad jedva nešto malo više od polovice tijela javnih vlasti uopće dostavlja svoja izvješća središnjem državnom uredu. Kakvo je stanje kod onih koji ne dostavljaju izvješća mi ne znamo. Prema tome optimistična slika kako je sve u redu, kako se zakon poštuje i provodi zapravo ne stoji, ona je jedna obmana. Čujemo ovdje u ime kluba HDZ-a kako oni podržavaju ovo izvješće jer je stanje sa pravom na pristup informacijama u Hrvatskoj dobro, jer se to vidi iz ovog izvješća. Samo nama nije jasno gdje su oni to vidjeli, kad to ovdje ne piše nego piše upravo suprotno da polovica uopće ne dostavlja. Samim tim izvješće nije istinito. Ono Ono nije istinito, ono je lažno, ono je tako jedna …/Govornik se ne razumije./… stanja. Kakvog ima smisla prihvaćati nekakva izvješća u Saboru koja nama ne kazuju ništa a još manje kazuju javnosti? To znači ne rješavati jednu obmanu nego se s tom obmanom pomiriti i takvu obmanu prihvaćati i pristajati na to da budete obmanuti i da dalje prihvaćanjem ovog izvješća obmanjujete i cjelokupnu javnost. E pa u tom poslu obmanjivanja i obmane klub SDP-a neće sudjelovati. Šta se iz tog, ovakvog izvješća kakvo je napravljeno ipak vidi? Vidimo dakle da državna tijela ne poštuju zakon. To je jedna situacija koja za ovaj Sabor bi trebala biti intolerantna. Prema tome se ne smijemo odnositi olako. Mi ovdje donosimo zakone. I pazite, kad se donese neki zakon koji se primjenjuje na građane, onda se taj zakon striktno provodi. Onda se pazi na provedbu toga zakona. Ali ako slučajno donesemo i jedan takav zakon koji se primjenjuje na državna tijela kao što je to ovaj zakon gdje su obveznici tijela s javnim ovlastima, onda oni misle da se na njih pozitivni propisi ove zemlje ne trebaju odnositi i oni zakon naprosto ne provode. E pa kolege zastupnici mislim da se sa tim ne bismo trebali pomiriti već zbog toga što smo izabrani od građana, jer tako pristajemo na poziciju da se zakoni za građane odnose a za državna tijela ne. Već je ovdje kolega iz kluba HNS-a govorio o tome kakva je odluka tijela pravosudnih na ovaj zakon, županijskih i općinskih sudova, državnih odvjetništava općinskih, županijskih. To je dakle nešto strašno kad samo pravosuđe ne provodi zakone, samo pravosuđe. Nećemo o jedinicama lokalne samouprave ni govoriti. Ali nije to samo pravosuđe. Ovdje je opisano što je radila ministrica Lovrin. Opisano je u ovom škrtom izvješću. Vidite, pod poglavljem Ministarstvo pravosuđa na stranici 17. točka 9.5. piše da je jedan zahtjev u tom ministarstvu odbijen i onda se opisuje slučaj. Neki …/Govornik se ne razumije./… iz Zagreba postavio ministarstvu glup upit što se dogodilo s predsjednicima sudova? Naravno da su mu odgovorili da dopuni taj zahtjev, jer šta da mu odgovore na takvo nemušto pitanje. Ali na stranici 30. pod opisano što se zapravo dogodilo u Ministarstvu pravosuđa. To je kroz izvještaj o Upravnom sudu. Tamo stoji sjedeći opis: I.G. slobodni novinar iz Zagreba podnio je tužbu protiv rješenja ministrice pravosuđa radi odbijanja zahtjeva na pristup informaciji kojim je tražio dostavu imena osoba koje su članovi u dva ili više nadzornih odbora. Ishod: tužba se uvažava, poništava se rješenje ministrice pravosuđa Republike Hrvatske. Ali ministrica pravosuđa taj svoj slučaj, tu svoju sramotu nije stavila u izvješće i poslala državnom uredu. Ne. Ona je opisala tamo nekakav bezvezni, periferni slučaj gdje je neki građanin postavio glupi upit. A svoje nepoštivanje zakona, to nije opisala. To smo saznali iz izvještaja Upravnoga suda. Šta smo mi saznali? Prvo, da ministrica nije poštivala zakon i nije novinaru dostavila tražene podatke. Drugo, da nepotpuno i lažno obavještava Središnji ured za upravu tajeći tu svoju uskratu informacija. I treće, vi sad sigurno mislite da je ona poštivala presudu suda uprava, sigurno ste to svi pomislili. Nije. Nije. Nikakvu ona informaciju ni po presudi Upravnog suda novinaru nije dostavila. Šta time ministrica kaže? Ma šta mene briga za zakone, ja zakon provoditi neću. A većini, parlamentarnoj većini koliko smo čuli klubu HDZ-a to je prihvatljivo i dobro došlo i oni će glasati za to. To je njima poželjno ponašanje jedne ministrice i to baš ministrice pravosuđa. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske na traženje novinarke Radija 101 Jelene Berković da joj Vlada dostavi dnevne redove sa svojih zatvorenih sjednica naravno što drugo nego odbila dostaviti tu informaciju jer da ta informacija ima određeni stupanj tajnosti, molim vas lijepo dnevni redovi sjednica su tajna u ovoj zemlji. To je sami po sebi skandalozno da je to tajna dnevni redovi sjednica. Uputila je žalbu, Vlada je žalbu odbacila kao nedopuštenu s obzirom da je rješenje Vlade Republike Hrvatske konačno u upravnom postupku pa se protiv njega ne može ni izjaviti žalba. Znači, isto tijelo koje je njoj odbilo dati informaciju naravno odbija i njezinu žalbu zbog toga što joj nije dalo informaciju. Novinarka Jelena Berković traži dostavu odluka Vlade koje su tijekom 2007. donesene na sjednicama zatvorenim za javnost. I sad slušajte dobro. Vlada od nje traži da se zahtjev dopuni i navede koje točno odluke ona traži. Najprije joj odbiju dati uopće informaciju koje su odluke imali na dnevnom redu a kad traži dajte mi te odluke ona veli ne recite, dajte nam javite koju vi to točno odluku tražite iz onog dnevnog reda koji vam nismo htjeli dostaviti. To je odnos Vlade Republike Hrvatske prema javnosti, prema novinarima i prema ovom zakonu. Slušajte, to je ismijavanje zakone, to je od strane Vlade Republike Hrvatske ismijavanje ovoga zakona, to je ruganje s javnosti. To pokazuje bahatost Vlade, njezin prezir prema građanima ove zemlje ali vidimo da je takvo ponašanje Vlade za parlamentarnu većinu upravo poželjno. Ono je dobro došlo i poželjno pa će parlamentarna većina prihvatiti ovo izvješće jer oni misle da se svaka Vlada tako treba ponašati, da se treba ismijavati sa javnošću, da ne treba poštivati zakone. Tih odluka, ma ja znam da je to vama neugodno slušati. A Bože moj. Tih odluka koje je Vlada donijela na zatvorenim sjednicama je ravno 603. Pretpostavljam da se većina njih odnosi na financiranje nekih institucija i to naravno potpuno netransparentno jer je na zatvorenim sjednicama. Slučajno se saznalo da je recimo iz proračunske zalihe za potrebe katoličke crkve izdvojila 71,4 milijuna kuna i to uoči izbora i to nakon raspuštanja Sabora i to naravno na zatvorenoj sjednici Vlade. E sad se pitamo šta je sa još 602 druge odluke. Koliko je novca i kome dodijelila Vlada na zatvorenim sjednicama a da o tome odbija obavijestiti i javnost i ovaj Sabor i bilo koga i bilo koga u ovoj zemlji. Iz ovoga izvješća ne vidi se ni to koji su obveznici dostavili nepotpune ili krive podatke a koji uopće nisu dostavili ništa. Takvih koliko vidimo ima skoro pola, ali nema popisa onih koji su dostavili i popisa onih koji nisu dostavili. Zbog čega bar toga nema u izvješću. Pa da je bar to ono bi bilo obimom puno bogatije jer je takvih jako puno, potrošili bi više papira da se to izvješće napiše ali bismo bar imali informaciju tko to ne poštuje zakone ako ništa drugo, koje su to institucije. Pa znamo čelnike tih institucija pa bismo mogli propitati njihovu odgovornost. Ali upravo se to želi sakriti kroz ovo izvješće, odgovornost onih koji su izabrani da budu odgovorni i postavljeni su da budu odgovorni. E pa takvo prikrivanje odgovornosti parlamentarna većina odobrava i prihvaća kroz prihvaćanje ovog izvješća, to je za nju poželjno ponašanje. Konkretni primjeri tiču se na primjer dobivanja na uvid imovinskih kartica sudaca. Ta informacija nikad nije dostavljena a zahtjev je postavljen. Dalje, Dubrovačko-neretvanska županica Mire Bucanić na konkretno novinarsko pitanje odgovara kako zadržava svoje pravo da ne odgovori. Pazite, ona zadržava svoje pravo da ne odgovori. Najprije ona nema nikakvo pravo da ne odgovori nego ima obavezu da odgovori,

ne govorim stranački, ovo je pitanje prava javnosti na informaciju i dužnosti tijela s javnim ovlastima da poštuju ovaj zakon i da odgovaraju građanima na njihove upite. Zbog svega danas je održana sjednica odnosno jedan okrugli stol Hrvatskog novinarskog društva gdje je razmatrana primjena ovog zakona. To su novinari, oni posreduju između tijela javne vlasti i javnosti same. Oni posreduju. Oni su imali znatne primjedbe na ovo izvješće. Oni se također slažu da se ovaj zakon ne provodi, da se on ne poštuje. Oni su o tome i obavijestili Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i zaključci s tog okruglog stola su podijeljeni na tom odboru. Unatoč tome parlamentarna većina u tom odboru naravno pa što njih briga što novinari misle o provedbi ovog zakona. Oni su ovo izvješće većinom glasova prihvatili. Postoje tu i neke ideje da zakon ne valja, da bi zakon trebalo dopuniti. Možda bi ga i trebalo dopuniti. Trebalo bi uvesti test javnog interesa unutra, znači dopuniti odredbom da se ustanovi situacija kad postoji javni interes da javnost sazna određene podatke, da bi trebalo proširiti krug obveznika da to budu dakle i korisnici državnog proračuna, da se preciznije uredi postupak posebice nadležnost vezano uz žalbu da ne bi imali situaciju da o žalbi rješava onaj tko je odbio zahtjev. Ali možemo mi zakon mijenjati i dotjerivati koliko god hoćemo, to je sve skupa besmisleno. To je uzaludan trud. Ako se zakon i ovakav kakav je ne provodi i ako to to neprovođenje, ako načelo toga staje Vlada Republike Hrvatske, ministrica pravosuđa. Onda mi nemamo prava se nadati uopće da bi nekakve izmjene zakona tu situaciju mogle popraviti. Ovo je zrelo za to da se traži politička odgovornost onih koji ovaj zakon ne provode. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupnik je doslovce kazao da ovo izvješće citiram predstavlja neistinu, obmanu i laž. To je neistinit navod. Upravo suprotno. Ovo izvješće je istinito i predstavlja vezano za prikupljene podatke čak i korektno je i obrađeno. A obmanu i laž predstavlja kad vi uvaženi zastupniče komentirate odluke Upravnog suda pa zapravo obmanjujete netočno navodeći podatke koji se pronalaze u ovom izvješću. Dakle, obmanjujete javnost kada komentirate i navodite odluke Upravnog suda kao u smislu njegovog specifičnog odlučivanja u smislu primjene ovoga zakona. To je sa ove govornice bilo i obmana i laž. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega je netočno naveo da se ne zna koje su i kakve odluke donesene na zatvorenim sjednicama Vlade. To nije točno. Vlada je dužna objaviti javno svoje odluke bez obzira jesu one na zatvorenom ili na otvorenom dijelu sjednice donesene i ona to uredno radi i uredno poštuje zakone i objavljuje odluke koje su donesene i na zatvorenom dijelu sjednice.

Kolegice i kolege, gospodin Stazić je prozvao svoju koalicijsku partnericu na županijskoj razini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pa imate prilike doista to i popraviti i u dogovoru sa njom i Armira Buconjić je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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Na stranici 43. doslovce se kaže da Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama dalje u tekstu APN u 2007. godini primila je 48 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama sve jasno od fizičkih osoba i onda se nastavlja. Odbijeno je svih 48 zahtjeva. Uloženo je 12 žalbi. Sve je odbijeno. I dalje se nastavlja. Prema dostavljenim izvješćima ovlaštenici prava na informacije tražili su informacije putem putem punomoćnika. Zahtjev za pristup informaciji i priložene punomoći bili su nepotpuni i nerazumljivi, te su sukladno Zakonu o općem upravnom postupku ovlaštenici pozvani da uklone utvrđene nedostatke. U 12 slučajeva ovlaštenik nije postupio po traženom, te su zahtjevi odbačeni. U 36 slučajeva ovlaštenik je dopunio zahtjev, ali ne na način kako je traženo, te su zahtjevi odbačeni, odnosno odbijeni. E sad, ja mislim da je gotovo nevjerojatno državni tajniče da je svih 48 zahtjeva odbijeno u Agenciji za pravni promet posredovanja nekretnina tzv. APN-u. S druge strane mi se volimo hvaliti kao što ste to spomenuli da je svima u ovoj zemlji omogućen pristup informacijama. Možda nismo čak ni daleko od takvog jednog standarda. Danas slobodno možemo reći da nema informacije do koje, ako ne ono građani zastupnici, a onda mediji recimo ne mogu doći. Gotovo da je danas sve na tržištu, da se do svake informacije može doći. Imam dojam da ništa više nije tajna. Ponekad mene recimo objava baš svake te informacije zna i iritirati, jer ispada da smo šuplji kao recimo švicarski sir. Ali složili smo se da je dostupnost informacijama jedan civilizacijski standard i dobro je da je javnost na taj način evo nekako informirana. Znači, ako je sve dostupno recimo javnosti. Jedna stvar u ovoj zemlji krije se od strane Vlade kao što zmija krije noge, a to je recimo registar branitelja. Javnost je apsolutno za objavu tog registra, ali sad ni manje ni više odjedanput i dio braniteljskih udruga koje za objavu tih registara bilo tako reći do jučer ili prekjučer odjedanput se objavi tog registra počelo protiviti. Za mene da budem iskren nije problem ako je neki ministar bio u ratnoj Vladi, ako je neki državni tajnik ili šta li je onda bio zamjenik ministra bio u ratnoj Vladi, pa nije bio na fronti, nije bio u rovu, a ima priznat status sudionika Domovinskog rata. To za mene apsolutno nije problem. Treba da ima. Ali ako Hrvatska država ne stane na loptu kada je riječ o pravima koje mi vezujemo danas uz Domovinski rat mi ćemo kao zemlja koliko god se to nekome učinilo i pretjeranim naprosto bankrotirati. Mi na današnji dan imamo preko 44000 invalida Domovinskog rata, 500000 branitelja. Na taj status invalida Domovinskog rata u ovom času čeka još 15000 hrvatskih državljana. Mi smo kraj rata tamo negdje '96.-te dočekali sa nekih 30000 invalida. Ispada poštovana gospodo zastupnici da smo nakon Domovinskog rata vodili još jedan rat, jasno ovaj puta rat za boračka prava. Uz status recimo sudionika Domovinskog rata kao što znate ide penzija od 45% prosječne plaće uz status invalida Domovinskog rata. Znači, uz invalidninu idu stanovi, idu prava od onih za djecu, žene, povlastice za obitelj itd. Čitav niz drugih pogodnosti da sada ne navodim te elemente iz pozitivnih propisa. Stvarnom invalidu koji je izgubio ruku, nogu u ratu, u logoru, treba apsolutno pripasti sve. Sve što tim ljudima jedna država, jedna odgovorna vlast, jedna zajednica može dati.

malo ste se, malko se udaljili od teme. Možda malo skrenite prema … Držite se teme. **Kajin, Damir (IDS)** Da za ta prava ova država u ovom času ovim proračunom za 2008. izdvaja preko 4 milijarde kuna. Preko 4 milijarde kuna. I sada registar branitelja za nas ni manje ni više nego postaje ili ostaje državnom tajnom. Ja mislim da bez objave takvog jednog registra ovo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. jednostavno je mrtvo slovo na papiru. Mi se bavimo marginalijama, a onim što stoji ovu državu preko 4 milijarde kuna to kao da nas se ne tiče. Ja se usuđujem reći i to, da nema države koja dosljednije brine o sudionicima Domovinskog rata poglavito o invalidima no što to čini Republika Hrvatska. Problem je što korumpirane komisije propuštaju na tisuće i tisuće ljudi u taj status koji im ne pripada i protiv toga valja ustati, protiv toga valja progovoriti, protiv toga se valja boriti, to se ne smije tolerirati. Možda su gospoda Pančić i neki koji su predlagali reviziju invalidnina bili tamo u pravu, ali što ćemo to je za nama. Bilo bi isto tako pošteno kada bi na isti način kao što tretiramo invalide Domovinskog rata i tretirali recimo i sudionike NOR-a, jer izgubljena ruka nekoga na Petrovoj gori ili u Buzetu 43. jednako je vrijedna kao i ona ruka koju je netko izgubio 91. u Vukovaru ili negdje drugdje. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče Kajin, molim vas držite se teme i ne idite tako daleko povijesno. **Kajin, Damir (IDS)** Dobro nećemo ići u prošlost, iako ta prošlost nekoga i dan danas košta, ali ajde da se dotaknemo strane 50 gdje se doslovce kaže da bi zakon trebalo dopuniti odredbom da se odredi situacija kada postoji javni interes da javnost sazna određene podatke, citiram doslovce od riječi do riječi tako da me nitko ne prekine, javni interes za objavljivanje informacije uvijek postoji kada bi tijelo javne vlasti uskraćivanje informacije omogućilo ili prikrilo povrede Ustava, međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka ili bi se prikrila zloporaba proračunskih sredstava i drugih sredstava. Zatim kažu da bi to trebalo napraviti ili istodobno bi zakon trebalo dopuniti na način da se kod određivanja pojma tijela javne vlasti taj pojam dopuni dopuni sa svim korisnicima državnog proračuna. I c) zakonom bi preciznije trebalo urediti postupak posebice nadležnost vezan uz žalbu na rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Ako je to nužno da bi jedan takav zakon o pravu na pristup informacijama mogao profunkcionirati onda ne vidim nikakvog razloga da se odugovlači sa tim tim nekim rješenjima iako sam spreman priznati da svakim danom sve više napredujemo i kada je riječ o pristupu informacijama, ali to još uvijek ne znači da jedno ovakvo rješenje dok se ne objavi u cijelosti i taj registar branitelja treba recimo podržati. Eto utoliko uz jednu suzdržanost želim još jedanput naglasiti potrebu da ono što u ovom trenutku itekako intigrira, zanima hrvatsku javnost treba što je moguće prije podastrt joj na uvid i samim time na njihovu kontrolu ili bolje rečeno na sud kako bi oni sami mogli prosuditi tko tko to u njihovom okružju uživa s pravom ili nezasluženo status koji nekome treba pripasti ili ne smije pripadati. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. S obzirom na to da sam četiri godine radila u Ministarstvu zaštite okoliša i to uglavnom na poslovima odnosa s javnošću, odnosno odnosa s medijima i odnosa s građanima, jako sam dobro upoznata sa sadržajem zakona ovog, o pravu na pristup informacijama kao i sa ciljevima i razlozima … stanja ovog zakona. Radeći na tim poslovima imala sam prilike vidjeti koliko je iznimno velik interes građana predstavnika medija ali i pravnih osoba za dobivanje informacija vezanih uz rad tijela javne vlasti pa sam u tom smislu s velikom nevjericom pročitala dokument Izvješća o provedbi ovog zakona u 2007. godini. Jer zaključila sam, mislim potpuno opravdano, da su podaci izneseni u ovom dokumentu upravo nevjerojatni. No prije no što iznesem razloge zbog kojih smatram da ovdje nešto drastično ne štima, ukratko ću podsjetiti na povijest nastanka kao i na razloge donošenja ovog zakona o čijem izvješću o provedbi u prethodnoj godini i danas raspravljamo. Podsjetiti ću vas da je koalicijska Vlada predvođena SDP-om predložila Zakon o pravu na pristup informacijama, a tadašnja parlamentarna većina i usvojila ovaj dokument u listopadu 2003. godine, u cilju podizanja transparentnosti rada tijela javne vlasti, a time i podizanja kvalitete i odgovornosti rada tijela javne vlasti. Naglašavam da se SDP tada, a i sada kao istinski progresivna stranka trajno zalaže za podizanje demokratskih standarda i vrijednosti civilnog društva, a pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava i kao takvo se nalazi u samim temeljima i glavnim načelima politike Europske unije. Ovo opredjeljenje SDP-a, opredjeljenje za izgradnju odgovornog demokratskog društva civilnih vrijednosti vidljivo je iz same činjenice da je ovaj zakon donesen upravo za mandata SDP-ove Vlade. Ovaj zakonski dokument predstavljao je iznimni pozitivni iskorak u jačanju zapravo u konačnoj izgradnji partnerskog odnosa izvršne i zakonodavne vlasti i javnosti posebice kada se ima na umu kakav je taj odnos bio u prethodnoj desetgodišnjoj HDZ-ovoj vladavini. Zna se HDZ je bio nimalo otvoren prema javnosti tada, a svoj stav je dosljedno pokazivao i na taj način što je zainteresiranu javnost tretirao kao neprijatelja. Pozitivan stav javnosti prema donošenju ovog iznimno važnog dokumenta za poduzimanje demokratskih standarda u Republici Hrvatskoj vidljiv je uostalom i iz samog sadržaja ovog izvješća, a o čemu je već govorio gospodin državni tajnik, odnosno iz grafikona broj iz kojeg je vidljivo da je hrvatska javnost doista iznimno pozitivno reagirala na donošenje ovog zakona, pa je u prvoj godini provedbe zakona zabilježeno gotovo 20 tisuća zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Iako se moglo očekivati kako će taj broj sa svakom novom godinom primjene zakona rasti iz jednostavne činjenice da će građani sve češće koristiti ovo pravo, kako će se upoznavati znači da imaju uopće pravo na dobivanje ovakvih informacija, praksa provedbe ovog zakona pod mađioničarskom spin palicom HDZ-a pokazala je dijametralno suprotno. Drugim riječima, u godinama koje su uslijedile godinama sve rigoroznije HDZ-ove stranačke kontrole u tijelima javne vlasti bilježi se konstantan pad broja primljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Iz grafikona broj dva to je kristalno jasno, pa je tako u 2005. godini primljeno 4 tisuće 499 zahtjeva što je alarmantan pad od 15 tisuća zahtjeva uza samo jednu godinu, u 2006. godini bilježi se još manjih 4 tisuće 357 zahtjeva, dok je u prethodnoj 2007. godini primljeno rekla bih skandaloznih 3 tisuće 670 zahtjeva. Zašto skandaloznih? Nekoliko godina radila sam u ministarstvu upravo kao što sam već spomenula na poslovima informiranja i komunikacije s javnošću, pa dobro znam koliko je različitih zahtjeva za pristup informacijama stizalo u kabinet ministra kasnije i ministrice, ili pak u Odjel za informiranje, stoga ove malene brojke, izuzetno malene brojke mogu ocijeniti samo kao smiješne ili još preciznije kao apsurdne. U kabinet smo naime samo u jednom tjednu znali primiti oko stotinjak upita građana, udruga ili drugih zainteresiranih stranaka i to putem telefona, fax-a, maila, dopisa, a sada nas ovo izvješće informira kako je Ministarstvo zaštite okoliša, znači u kojem sam radila u cijeloj 2007. godini primilo svega 94 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristupe informacijama. Izrađivači dokumenta, znači nadležni iz središnjeg državnog ureda za upravu bili su svjesni toga da je ta brojka doista mala, pa su brže bolje dali nesuvislo objašnjenje kako je razlog velikog pada primljenih zahtjeva u načinima dostupnosti informacija, odnosno da se informacije sada objavljuju na web stranicama, da se organiziraju presice, da se objavljuju redovita godišnja izvješća itd., itd. Kao da toga prije nije bilo, kao da nije bilo masovnih medija, press konferencija ili Interneta. Ovdje podsjećam da pristup Internetu u Hrvatskoj ima 1,8 milijuna korisnika, ali od toga svega 1,43 znači ukupno 1,43 milijuna odnosno da svega 350 tisuća ima brzi broadbend odnosno širokopojasni pristup Internetu. To ne govori znači o tome da se jako puno surfa i da se skidaju informacije s web stranica javne vlasti, jer se često, vjerojatno ste toga svi svjesni kad skidate neku strategiju, neki zakon ili neki dokument to prilično dugo vremena traje i ukoliko imate i broadbend pristup. Kada se uzme u obzir da i mnoga tijela javne vlasti, pogotovo lokalne samouprave nemaju uopće svoje web stranice, što znači da na tim web stranicama uopće ne daju nikakve informacije, ili da ona tijela javne vlasti koja imaju svoje web stranice na tim web stranicama ne daju gotovo nikakve interesantne informacije koje su od interesa za stranke, odnosno za građane, vidimo da u ovom izvješću doista nešto ne štima. Objašnjenje o smanjenju zahtjeva uz pomoć argumenata o načinima dostupnosti informaciji istinski besmisleno jer se ponavljam prošlogodišnjih 3 tisuće 670 zahtjeva za pristup informacijama odnosi na sva tijela javne vlasti koje su sukladno zakonu dužne omogućiti pravo na pristup informacijama, a to su Sabor, Vlada, ministarstva, vladini uredi i uprave, dakle tijela državne vlasti, tijela svih jedinima lokalne i regionalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, sudovi. Svaka čast web-u, navodnom boomu internetizacije Hrvatske sve većem utjecaju masovnih medija, ali ovdje se ipak radi o samo 3 tisuće 670 zahtjeva za cijelu godinu i to za sva, ponavljam sva tijela javne vlasti. Kada stavimo na stranu da su izgled i sadržaj ovog izvješća neozbiljni, odnosno da se izvješće u ovakvom obliku teško može smatrati ozbiljnim dokumentom koje je pripremilo jedno vladino tijelo, izvješće je nemoguće prihvatiti jer ovako alarmantne niske brojke zahtjeva ukazuju na sljedeće uznemirujuće zaključke. Kao prvo, vladajući provode već nekoliko godina smišljenu politiku zatvaranja tijela javne vlasti od građana, medija i zainteresirane javnosti, zbog svijesti o tome da neće dobiti informaciju čak i ako je opetovano traže od tijela javne vlasti građani u sve manjem broju traže informacije što sugerira na veliku netransparentnost rada vlasti i vladajući ovaj zakon smatraju nevažnim i besmislenim dokumentom, odnosno smetnjom te čelnici tijela javne vlasti marginaliziraju važnost provedbe ovog zakona, a takvu marginalizaciju zakona od strane vladajuće politike općenito govoreći te u vlastitoj organizaciji prepoznaju službenici za informiranje koji taj posao u velikoj mjeri obavljaju aljkavo. O aljkavosti provedbe zakona od strane nadležnih službenika govori podatak i da se iznimno rijetko upisuju telefonski upiti kojih je jako puno, kao i upiti mailom koji sigurno u svako tijelo javno vlasti stigne barem nekoliko tijekom tjedna, a vjerojatno i tijekom dana. I jedna napomena, kako me kolege i kolegice iz HDZ-a ne bi ispravljali, ovdje ne govorim o predstavkama, žalbama i sličnim radnjama koje ne podliježu ovom zakonu, već o Zakonu o općem upravnom postupku. Ovaj me dokument duboko ražalostio jer govori o drastičnom padu demokratskih standarda te sve većem zatvaranju i netransparentnosti rada tijela javne vlasti u posljednjih nekoliko godina, a to nije put kojim država čiji je glavni cilj pristupanje EU želi i treba ići. Stoga ne mogu prihvatiti ovo izvješće i apeliram na nadležne da ozbiljnije u slijedećoj godini, odnosno u ovoj godini prionu provedbi ovog zakona jer svi mi koje plaćaju porezni obveznici, tu smo zbog njih, tu smo da bismo služili našim građanima, a ne zato da bi nam se građani klanjali. Hvala vam. Zahvaljujem. Slijedeća. Ispričavam se, predstavnik Vlade, uvaženi Antun Palarić državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu.

nije informacija po Zakonu o pravu na pristup informacijama. U vrijeme je, dok su bili raspisani izbori, imali smo preko 200 tisuća ulaza na web stranicu, provjeru podataka o upisu u popis birača, jer je to informacija, dana je, ali ne po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Pismo kad nam se građanin obraća da bi ostvario neko svoje pravo, mogao ostvariti ili ne ostvariti, ali to također nije informacija. Mi smo obrađivali ono što je upućeno povjereniku, zaduženom službeniku za ostvarivanje prava na pristup informacijama i to pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama koji ima iza sebe zaštitne mehanizme od žalbe, tužbe Upravnom sudu pa nadalje. Ali naravno da dajemo svi i danas u kafiću ovdje dok sam čekao raspravu, imao sam razgovor sa desetak ljudi, svakoga je nešto interesiralo, odgovorilo mu se je, ali ne mogu ja sad svaki razgovor bilježiti i onda podnositi na tisuće i tisuće izvještaja. Rekao sam, imali smo preko 200 tisuća ulaza na web stranicu samo zbog provjere popisa birača. Građani su dobili informaciju, zadovoljni su, bilo nam je toliko preopterećenje, pao nam je sustav, svima smo se ispričali tko nas je obavijestio da nije mogao uć',

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici! Pa evo, ja neću ponavljati sve ono što su kolege ispred mene već nabrojali, ali mislim da je izuzetno važno reći da je iz ovog izvješća vidljivo da je od 3 tisuće 670 zahtjeva koje su tijela javne vlasti zaprimili u 2007. godini ostalo neriješeno samo 54. To nam ipak govori o transparentnosti i poštivanju načela javnosti od strane tijela javne vlasti. Nadalje mislim da je još potrebno spomenuti kako je pravo na pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti izuzetno važno za Republiku Hrvatsku te da Središnji državni ured za upravu tijekom cijele godine, da je potrebno da tijekom cijele godine kontinuirano prati provedbu zakona. Čini mi se da to Središnji ured za državnu upravu i čini. A potrebno je još kazati da je i u tu svrhu, a u svrhu što bolje primjene zakona organiziralo razne tečajeve, radionice za izobrazbu o sveobuhvatnom uvidu u važeće zakonodavstvo, o javnom pristupu informacijama, savjetovanja itd. Nadalje, mislim da je i to potrebno reći da je da je vidljivo da postoje manjkavosti u zakonu, no međutim mislim da možemo reći da je ovo izvješće detaljno i sveobuhvatno. A evo, ja sam si malo dala truda kroz prošli tjedan jer je mene osobito zanimalo kako su osobe s invaliditetom kao fizičke osobe i kako su udruge osoba s invaliditetom prošli kada su postavljali zahtjeve za pristup informacijama. Moram vam reći da nisam očekivala baš najpozitivnije odgovore. Međutim od desetak udruga s kojima sam osobno razgovarala i od nekoliko osoba osoba s invaliditetom dobila sam najpozitivnije odgovore. I rekli su da su izuzetno zadovoljni načinom i brzinom odgovora na njihove zahtjeve. Mislim da je ovo izuzetno važno obzirom da je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koju je Republika Hrvatska potpisala 2007. godine regulirala dakle i zagarantirala osobama sa invaliditetom pravo na pristup informacijama. Moram reći da ta konvencija još uvijek nije obvezujuća za Republiku Hrvatsku. Stoga mi je posebno bilo drago kad sam čula od Udruga osoba sa invaliditetom da je njihovo pravo na pristup informacijama u 2007. godini nadasve poštivano. Hvala. Zahvaljujem. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kada se donosio ovaj Zakon o pravu na pristup informacijama čije evo izvješće odnosno izvješće o provedbi tog zakona za prošlu godinu imamo pred sobom, osnovni motiv je bio odnosno njegova osnovna svrha koju je taj zakon trebao polučiti da djeluje preventivno odnosno antikorupcijski. Jer upravo uvid u informacije odnosno kako vlast radi, kako institucije s javnim ovlastima rade, koliko su otvorene prema javnosti, koliko su kontralabilne, koliko ih javnost može kontrolirati, toliko je onda dakle u tom smislu je onda i lakše preventivno djelovati odnosno mogućnost pojave bilo kakvog korumptivnog ponašanja svodi se onda na vrlo malu mjeru. Dakle, ovaj zakon odnosno izvješće o provedbi ovog zakona, ali i sam zakon treba promatrati upravo u tom svjetlu da je on upravo jedan od temeljnih antikorupcijskih zakona. Ne treba niti posebno skretati pozornost niti upozoravati kako su Vlade širom svijeta prinuđene svake godine davati i pružati javnosti sve više informacija. E onda kad vidite malo ovo izvješće ono je iz godine u godinu sve škrtije, ono nije transparentno kao što smo ga znali dobivati zadnjih godina gdje je čak imenom i prezimenom dužnosnik bio naveden u izvješću, pa se to onda pokazalo da to baš nije dobro, jer oporba upravo na to i ukazuje, pa se na to, o tome više nema ni govora. Prema tome samo izvješće je netransparentno. To je osnovni problem. O tome je govorio i kolega Stazić u ime kluba SDP-a. Sam ovaj grafikon je alarmantan. 2004. godine kad su još ljudi i građani vjerovali da ima nade boriti se, da ima nade vjerovati, da postoje šanse, vidite koliko je bilo zahtjeva. 2005. već je to manje, 2006. manje, 2007. malo, vrlo malo. Zar ovaj grafikon ne pokazuje sve što građani misle uopće o tome da je uzalud uopće što pitati i tražiti odgovor. Ali s druge strane Upravni sud koji kontrolira zakonitost vlasti svake godine je sve pretrpaniji, govori o alarmantnoj kršenju. To pokazuju i podaci Ministarstva pravosuđa. I sada izaći, evo Vlada izlazi sa ovim izvješćem pred nas ovdje se postavlja pitanje jesu li zaista građani, mi ovdje jednostavno najbolje mušterije Očito je da se ulazak u Europsku uniju pretvorio u teško mučenje s još neizvjesnim ishodom, da se hrvatska Vlada zaplela u tu onu mrežu ZERP-a, nekako je iz toga izašla i da u biti na ovakav način prikrivanjem istine odnosno čemu taj otpor prema prikrivanju istine da li u biti mi ovdje služimo. Da li ljudi

odnosno Vlada zaista misli kako s takvim manipulacijama istine može se ribariti u biti umjesto tamo gdje je mjesto ribariti ljudskim dušama. Čak se smatra normalnim, pače demokratskim ponašanjem dakle na ovakav način pristupati, slati ovakav izvještaj. To je nešto što ozbiljno zabrinjava, zabrinjava takav odnos vlasti prema građanima. Vani ponaša se vlast kao beznačajni sluga, kod kuće moćni vezir, novinari se tuže, nekad su izjavljivali, koristili dakle ovaj pravni put, zanove pitanje odnosno po odluci Upravnog suda, dobiju odgovor na nešto što uopće nisu ni tražili. I kako onda naprijed? Ali vidite vi u obrazloženju stoji kako je Vlada i donijela strategiju i operativni plan unaprijediti načine informiranja građana i izmjenama postojećih i donošenje novih zakona. Pa onda još se posebno apostrofira da treba posebno definirati što je to javni interes da javnost sazna određene podatke. Ovdje se smatra jednom velikom mudrošću nadmudriti zapravo zastupnika koji je nešto pitao kako da mu se odgovori da to bude ovako dosta efektno i da ga se na neki način ismije. Pa to je ovako više za kavanu nekakvu, za doskočice i poskočice a ne način komuniciranja i ja bih rekla poštivanja zakona. Tako mnogi odustaju i mnogi saborski zastupnici se više odnosno manje se koriste tim institutom pisanja pitanja jer vrlo konkretno se postavlja pitanje, dobiva se sasvim različiti odgovor ili općenito, ili sasvim nešto što se nije pitalo i nikome ništa. Najava je koliko čujemo da će se mijenjati i poslovnik u tom smislu, već su bile nekakve najave dakle ove sad koje imamo pred sobom u pisanom obliku da li se odustalo od toga da se ne može tražiti niti dopunsko pitanje koje bi onda dakle tražilo konkretan odgovor. I nitko za to ne odgovara. Čemu tajenje? Zašto pojedina ministarstva ne daju odgovore prije svega u određenom roku ali i ono što ovdje imamo evidentirano kao zahtjevi kojima je udovoljeno u biti udovoljeno je na formalan način se vode dakle, o tome su pisali i novinari imenom i prezimenom i onda takvi se izvrgavaju pogibelji jer su dosadni, jer su uporni. inače ljudi koji inzistiraju na raščišćavanju stvari njih se čak vještači u redovnim postupcima, postaju sumnjivi jer je to jednostavno postao izuzetak od standarda a to je netransparentnost u vođenju politike pa onda i u davanju informacija. jednostavno, da jednostavno ljudi posustaju, da ne postavljaju više vlasti pitanja, da se čini kao jedan uzaludan posao mora biti alarmantno za sve nas. Središnji državni ured bi trebao biti kontrola. Tko će, kod nas treba kontrolirati kontrolora. Koliko se pritužuju ljudi iz lokalne samouprave, koji su se pritužili zbog određenih pitanja je li to opravdano ili nije ali traže odgovor, traže uvid odnosno reakciju Središnjeg državnog ureda koji bi trebao biti kontrola zakonitosti postupanja i akata recimo konkretno u jedinicama lokalne samouprave. Negdje su kontrole svakodnevne a negdje ih mjesecima nema. Eto vidite. Ja sad neću te općine i gradove ovdje spominjati, gospodin državni tajnik to dobro zna. I onda eto takav središnji državni ured trebao bi na kraju krajeva i pripremati ovakvo izvješće i biti motivirajući za primjenu ovog Zakona o pravu na pristup informacijama od svih ostalih ministarstava. Je li to moguće? Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovana kolegica je iskoristila svoj govor da plasira niz netočnih navoda. Prvo, smanjenje broja zahtjeva građana je zbog toga jer su odustali. Obrnuto, zato jer funkcionira sustav, jer vidite da se rješava preko 90% svih zahtjeva ako ste pročitali izvješće, nemaju potrebe za dodatnim zahtjevima. Drugo netočno ulazak u Europsku uniju ima neizvjestan ishod, podvlačim citat. Kakav ishod rekao vam je gospodin Barroso prije tjedan dana kad je rekao da je dead line ili završetak pregovora ljeto 2009. za Hrvatsku. I treći netočan navod. Predlaže se izmjena Poslovnika da bi se onemogućilo dopunsko pitanje. Ne, nego da bi se omogućio dopunski odgovor. Hvala. Obavještavam da je i sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta u 18,12 minuta. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Cilj zakona je definitivno omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti. Mislim da to nije na odmet stalno ponavljati, iz dostavljenog izvješća o provedbi ovoga zakona jasno se dade zaključiti da je pravo pristupa informacijama i dokumentima koje koje posjeduju tijela javne vlasti i pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti na razini koju treba pohvaliti, jer se poštuje načelo javnosti rada koje je ustanovljeno u suvremenim društvima kao institut nadzora vlasti od strane građana. Iz izvješća je također razvidno da je Središnjem državnom uredu za upravu koji provodi nadzor nad provođenjem zakona tijekom 2007. godine broj riješenih zahtjeva predstavlja vrlo visoki udjel u ukupnoj brojci zaprimljenih zahtjeva. Zahtjevi upućeni na primjer ministarstvima odnose se najčešće na upravljanje o uplati i isplati sredstava iz državnog proračuna, izvješća o financiranju političkih stranaka, financiranju jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Zahtjevi koji se na primjer upućuju gradovima odnosili su se na dostavljanje preslika dokumenata iz područja prostornog uređenja i prostornih planova, građevinskih područja, pitanja vezana uz stanarska prava, troškove izgradnje nerazvrstanih cesta, zakupe poslovnih prostora, postupke javne nabave, komunalne naknade i slično. U slučajevima šutnje administracije Središnji ured je uputio dopise sa jasnom uputom o postupanjima i obvezama koje proizlaze iz zakona prema jedinicama na koje na koje se predstavke odnose s obvezom obavijesti o učinjenoj po svakoj predstavci. Osim toga, ured je tijekom prošle godine izradio popis tijela javne vlasti, a Vlada Republike Hrvatske ga je prihvatila. Održana su četiri tečaja stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika radi naglašavanja načela otvorenosti i transparentnosti javne uprave. Održane su i radionice na kojima su obrađivani i konkretni zahtjevi ovlaštenika dok je akademija lokalne demokracije organizirala u Splitu savjetovanje na kojoj je ured izlagao o dosadašnjoj primjeni zakona. U rujnu je održana i konferencija kojom je obilježen međunarodni dan. Građani imaju pravo znati na kojoj je nazočila i potpredsjednica Vlade i ministrica gospođa Jadranka Kosor. ured je utvrdio sve češću zlouporabu ovog zakona na način da fizičke i pravne osobe pozivajući se na ovaj zakon zahtijevaju rješavanje svojih postupaka koji se inače rješavaju u upravnom ili u sudskom postupku. Neki nedostaci opet vrlo korektno od strane Središnjeg ureda za opću upravu ovoga zakona su se pokazali na njegovoj dosadašnjoj primjeni, a što je utvrđeno i nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva za 2007. do 2011. godine, a koju je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 2006. godine. Ovo su razlozi na kraju kojega ću osobno podržati izvješće. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani tajniče i zamjenik državnog tajnika, cijenjeni kolegice i kolege. Svaku pojavu, osobu ili dokumenat može se promatrati najmanje s dvije strane, a u tom promatranju nemoguće je ukloniti i određeni stupanj subjektivnosti. Cijeneći kut gledanja kolega iz opozicije i prihvaćajući činjenice da svako, pa tako i ovo izvješće može imati nedostataka. Ali ne prihvaćajući neprimjerene teške kvalifikacije istaknuo bih pozitivnu stranu ovog izvješća. Jedna od temeljnih ljudskih simbola je sloboda mišljenja i izražavanja misli, a ona je u Republici Hrvatskoj zajamčena Ustavom Republike Hrvatske dok pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama. Pravo pristupa informacijama i dokumentima koja posjeduju tijela javne vlasti i pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti posebice je važno u tranzicijskim zemljama u kojima tijela javne vlasti još uvijek zbog stečenih navika nedovoljno poštuju načela javnog rada. U suvremenom demokratskom dijelu svijeta normativna regulacija prava na pristup informacijama počela je još krajem 18. stoljeća najprije 1766. godine u Kraljevini Švedskoj, a dok današnje vrijeme u pogledu prava pristupa informacijama i dokumentima koje posjeduju tijela javne vlasti svjedoči ubrzanoj demokratizaciji društva na što upućuje činjenica da čak 30 zemalja svijeta Ustavom jamči pravo građanima na pristup informacijama dok više od 50 država je posebnim zakonom uredilo dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti. U Republici Hrvatskoj Sabor je usvojio Zakon o pravu na pristup informacijama u listopadu 2003., a cilj zakona je bio omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Nadzor nad provođenjem Zakona o pravu na pristup informacijama provodi Središnji ured za upravu, te su sukladno tome sva tijela javne ovlasti uredu dostavila izvješće, a ured je u predviđenom roku objedinjeno izvješće dostavio Vladi Republike Hrvatske. I Vlada Republike Hrvatske je u zakonskom predviđenom roku podnijela Hrvatskom saboru na prihvaćanje ovo izvješće o provedbi zakona. Nesumnjivo je da se zakon doista konzumirao u prilično visokoj mjeri. To potvrđuje podatak da su u 2007. godini tijela javne vlasti primila čak 3670 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a da su riješila 92% odnosno 3385 zahtjeva. U 2007. godini 124 zahtjeva su odbijena, 107 ih je ustupljeno nadležnim tijelima, a dok su samo 54 predmeta ostala neriješena. u radu u 2007. godini s brojem predmeta iz prethodne 2006. uočava se tendencija velikog pada primijenjenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a do takvog pozitivnog trenda nije došlo zbog nepovjerenja građana kako smo već ovdje čuli već zbog toga što su informacije postale dostupnije javnim objavljivanjima na različite načine. Veliki doprinos u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama im a Vrhovni sud Republike Hrvatske koji sudsku praksu Vrhovnog suda i odluke Vrhovnog suda objavljuje na svojim internetskim stranicama. Tako je u 2007. godini Vrhovni sud objavio 5 tisuća 124 odluke i održao čak 506 javnih sjednica. Zaključno. Ovo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2007. potvrđuje da su tijela javne vlasti postupala transparentno i javno te zbog toga smatram da ga treba i prihvatiti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Nevio Šetić. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Dopustite već smo dosta duboko ušli u ovu raspravu, nekoliko misli o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu. Čini mi se da Hrvatska ulazi u onaj red zemalja koji je ovu materiju su zakonom regulirali, a neki još temeljitije to čak i u Ustav ugrađuju. Ja držim da ovo spada u onu materiju koja zadire u temeljna ljudska prava i temeljna demokratska načela i stečevine koja moderno hrvatsko društvo nosi. To je jako dobro i od 2003. godine kada je donesen zakon ja vjerujem i zahvaljujući ovom zakonu pristup informacijama u Republici Hrvatskoj i transparentnost javnog rada je daleko veća nego što je bila. To je činjenica. Još nešto iz prakse mogu reći. Sve uprave u našim ministarstvima u tijelima vlasti puno intenzivnije, puno vremena troše ne bi rekao troše, evo koriste, upravo za rješavanje ovog pitanja. ovdje treba vrlo otvoreno reći, da neka pitanja zadiru i u neke druge sfere a na crti su ovoga zakona. Tako da se miješaju i upravni postupak i sudski postupci i tako da puno korisnika ovih informacija gube se u svojem pravu korištenja. Ja želim ovdje još nešto reći i ukazati, ovaj grafikon koji pokazuje koliko je osoba zatražilo pravo na informacije. I ja se ne slažem s onim koji su kritizirali da demokratičnost hrvatskog društva i netransparentnost rada pada. Ne, ona se povećava. Jer upravo javna tijela intenzivno rade po ovim točkama i ja sam očekivao da će ovdje Vlada biti pohvaljena. Ja je zato pohvaljujem, jer se to u praksi dešava. Svi koji to želite potvrdite, odite u ministarstvo i vidjet ćete da javna tijela tako rade. Nedostatak ovog zakona, a to je predlagatelj ovog izvješća ovdje istaknuo, treba nekoliko sitnih korekcija zakona, poboljšati neka zakonska rješenja i drugo, treba reći da neki korisnici koji se pozivaju na ovaj zakon, fizičke i pravne osobe zlouporabe njegovu mogućnost jer žele riješiti neke upravne, nešto što se rješava upravnim postupkom ili na sudu. I toga ima, a to je i logično. Ja bih htio reći da upravo gledajući ovaj grafikon kada je zakon nastupio 2004. godine vidite da je bio jedan veliki stampedo na ovaj prostor, jer u javnosti vjerojatno nije bilo dovoljno prostora i transparentnog javnog djelovanja, ali vrlo brzo tijela vlasti su pozitivno reagirala i počela su se drugačije ponašati. Ja isto podržavam gospodina Palarića koji je ovdje javno iz govornice rekao koliko samo on dnevno odgovori na neka ovakva pitanja, uvjeren sam da svaki javni dužnosnik koji savjesno obavlja svoj posao to isto čini. Ja sam osobno to radio dok sam bio u uredu i veliki dio svog radnog vremena i mog tima je radio na ovim pitanjima. Zašto? Zato jer građani imaju pravo znati i njih to tišti, oni moraju to brzo rješavati. Naravno ako otvorite web stranice javnih tijela, javne vlasti, vidjeti ćete da niz obavijesti koje se ranije tražilo one su već dostupne i niz zahtjeva i niz natječaja na koje se natječe za određene projekte, programe, moguće je preko weba riješiti i na taj način se smanjuje potreba za izravnim traženjem takvih obavijesti. Ja sam siguran još nešto, a bit ćemo u ovim klupama pa ćemo doživjeti. Ovaj broj će padati. Zašto će padati? Jer javna tijela više rade, transparentnije, snažnije, ali će jačati možda neki drugi problemi, a to je tamo gdje je … tamo gdje se ne može riješiti, tamo gdje se ne koristi to pravo na najbolji način. Toga u svakom društvu ima pa će biti i kod nas jer je nemoguće sve riješiti samo informacijom, već djelovanje po toj informaciji, već korištenjem, a zna se da sva prava nisu moguća i ne mogu se realizirati. Ja ovdje želim još iskoristiti ovu raspravu, ukazati na nešto što mislim da nije dovoljno ovdje istaknuto. Prije svega po ovom zakonu koji možemo reći da je mladi zakon, donesen tek krajem 2003. godine, bilo je niz aktivnosti gdje se išlo na edukaciju korisnika, gdje su organizirani skupovi i tečajevi, gdje su se uključile civilno društvo u razvijanju ove ideje i ove transparentnosti kroz javnost informacija. To je dobro i to treba nastaviti kao što je i strategija, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2007. do 2011. dalo određene preporuke. I to je dobro i to govori da da se zakon provodi, da se o zakonu vodi računa i da se on u institutu koji smo ugradili u svoju pravu regulativu, a to je da Republika Hrvatska zakonom određuje temeljno ljudsko pravo korištenja informacija tijela vlasati prate. I još nešto. Nismo se osvrnuli na zloporabe ovih mogućnosti ovoga zakona kao i na ove bilješke da je potrebno u tri točke malo doraditi ovaj zakon što je normalno. Zakon koji djeluje, koji funkcionira uvijek je moguće popraviti. I ja podržavam da sada ne čitam i ne zlouporabim vaše vrijeme, ja podržavam predlagatelja da u jednom momentu i popravi zakon sa tim vrlo preciznim kao što istodobno bi zakon trebalo dopuniti na način da se kod određivanja pojma tijela javne vlasti taj pojam dopuni sa svim korisnicima državnog proračuna. Znači još transparentnije i sada drugo neću čitati. I sve u svemu držim da je javnost dobro obaviještena, da je ovo pokazuje na koji način se u svim tijelima vlasti koristila ovu mogućnost i zato držim da je ovaj izvještaj prihvatljiv i ja ću ga podržati. I Arsen Bauk, uvaženi zastupnik kao zadnji prijavljeni pojedinačno. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane uvažene kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Reče kolega Marić da se materijal može iščitati sa dvije strane, ja ću krenuti od kraja jer mi se najviše svidjela točka a) ovoga što treba napraviti, jer mislim da Središnji državni ured nije mogao napisati goru kritiku rada sadašnje administracije nego što je napisao, nego kada je napisao što treba promijeniti u zakonu pa ću ja to pročitati šta je gospodin Šetić htio pročitati. Dakle zakon bi trebalo dopuniti odredbom da se odredi situacija kada postoji javni interes da javnost sazna određene podatke. Javni interes za objavljivanje informacije uvijek postoji kada bi tijelo javne vlasti uskraćivanjem informacije omogućilo ili povredu Ustava, međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka ili bi se prikrila zlouporaba proračunskih sredstava ili drugih sredstava počinjenih od strane službene osobe ili čelnika tijela. Dakle, meni je nepojmljivo da državni službenici, odnosno obnašatelji vlasti u ovim slučajevima uskraćuju informacije nego da bi ih još trebalo i zakonom prisiliti da ih daju. Ukoliko bi došlo do saznanja da upravo iz ovih razloga se uskraćuju informacije, tog ako uskrati informacije trebalo bi smijeniti, a ne još zakonom priznati da se te informacije uskraćuju iz tih i tih razloga. Zbog toga sam ja ustvari iz ovoga izvješća zaključio da je onaj koji je pisao izvješće, koji nam ga je dostavio ustvari sumnja na to da tijela državne vlasti prikrivaju informacije, odnosno uskraćuju pardon, piše uskraćuju zato da bi prikrile povredu Ustava, međunarodnih ugovora, zlouporaba proračunskih sredstava i drugih sredstava, dakle da se to događa i mislim da takva kritika vladajuće administracije nije mogla bolje opisati bolje opisati ustvari što podnositelj ovog izvješća misli o načinu kako u jednome dijelu da ne generaliziram funkcionira administracija. Pa ja pretpostavljam da ako je to tako da će gospodin državni tajnik imati još više telefonskih poziva od onih koje je na ovaj način ili neki način stavio sumnju na njih da upravo zbog toga uskraćuju informacije. Svaka odgovorna vlast bi objavila takve stvari bez da im se to zakonom kaže, bez da im netko zatraži pravo na pristup da se pozove na ovaj zakon, jer naravno sve ovo što je tu navedeno kao razlog za izmjenu zakona upravo ono što bi vlast trebala raditi da spriječi takve stvari, pa i makar tako da nam da informaciju. Druga stvar je što se tiče žalbe, dakle to podržavam jer ovaj sadašnji sustav mi malo liči na ono što se govorilo kadija te tuži, kadija te sudi, pa mislim da to apsolutno treba podržati, dakle to što se tiče žalbe. mislim da je preteška riječ zlouporaba svojih redovnih postupaka, dakle preteška da su teški slučajevi zlouporabe. Ja mislim da dakle da onaj koji želi i na ovaj način ubrzati da se njegov postupak riješi po zakonu, a poznato nam je da ionako znamo da neki postupci predugo traju i da se ne rješavaju i da bi ipak malo pretjerana izraz bio zlouporaba i ne bih se složio dakle da se tu radi o zlouporabi, jer mi se čini da se zlouporaba može raditi država prema pojedincu, a ne pojedinac prema državnim tijelima. Također, ne bih se složio s time da je to zlouporaba jer ispada da je 95% od ovih 3 tisuće 670 zahtjeva riješeno ove godine, dakle može se zlouporaba odnositi na ovih 5% gdje je odbijeno, a mislim da to opet nisu onda tako česti slučajevi pa se time ne bi složio. Ja bih apelirao na državnog tajnika da on kao građanin pokuša APN-u uputiti nekakav zahtjev za pristup informacija da se konačno dogodi da barem jednom od APN-a se dobije nešto što bi se pozitivno odgovorilo o pravo na pristup informacijama jer mi se čini nemoguće da od 48 zahtjeva bude 48 odbijenih. Inače, bilo smo svjedoci u medijima dakle da se i državno odvjetništvo bilo zainteresiralo za rad te agencije, pa onda mi je malo prevelika korelacija da se baš tu govorio o 100 postotnom odbijanju zahtjeva o kojem se tu radi. Što se tiče Što se tiče tehničke osposobljenosti i opremljenosti Internet stranica itd. zvuči mi nevjerojatno da je jedan zahtjev odbijen jer zakon ne predviđa ostvarivanje prava na pristup informacija snimanjem digitalnim fotoaparatom. E sada mislim u 21. stoljeću se može i netko drugi snimiti fotoaparatom, može se dakle dobiti valjana informacija u grafičkom obliku na cd-u, pa mi smo i proračun dobivali uostalom na cd-u i ne vidim tu neki veliki problem da bi to trebao biti razlog zato što je netko zatražio da aparatom snimi nešto, nešto, da bi trebalo biti razlog za uskraćivanje informacija i mislim da to ustvari ne bi trebalo, da to malo prestrogo ili prerestriktivno tumačenje zakona. Na kraju što se tiče ovoga grafikona, ja se ne bih složio sa gospodinom Hebrangom kada je ispravljao navod gospođe Antičević da ovo pokazuje napredak, jer da to pokazuje napredak onda bi se valjda svake godine vidio napredak, onda bi 2006. bilo puno manje nego 2005., pa bi 2007. bilo puno manje nego 2006., međutim tu se dogodilo da prvu godinu su ljudi se nečem ponadali i da su onda tu nadu izgubili, jer inače da se radi o napretku, pa valjda i država i administracija napreduju svake godine pa bi svake godine bilo vidljivih smanjenja broja zahtjeva, a to ovdje nije slučaj. Tako da mene ovaj grafikon ustvari podsjeća na brzinu kojom se krećemo u Europsku ona pada tako da smo, ona je proklamirane pete brzine sad negdje u drugoj sa tendencijom daljnjeg usporavanja i kako vrijeme odmiče sve sam bliže zaključku da nije problem u mjenjaču, nego da je problem u vozaču i posadi. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa da ne bi završili sa netočnim navodom, ja ga cijenjeni kolega moram ispraviti. Dakle, kolega je rekao da je broj zahtjeva građana za uvidom u informacije 2004. bio velik, a 2005., 2006. i 2007. mali zato jer su izgubili nadu u povjerenje. Ne. Nego tijekom 2004. godine su se ispravile sve pogreške prethodne Vlade od 2000. do 2003. godine i zato sad više nema potrebe za dodatnim informacijama. Hvala. Zahvaljujem. U ime predlagatelja državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, uvaženi Antun Palarić. **Palarić, Antun** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa danas smo čuli interesantnu raspravu i to rekao bih sa dva suprotna pola sa suprotnih stajališta o izvješću o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama s pozivanjem na zasluge kada je taj zakon donesen, tko ga je donio i sa kojim ciljem. Međutim, radi istine moram reći da je zakon donesen na kraju mandata prošle Vlade, ali očito bez namjere da se primjeni jer je primjena odgođena tek za. **Palarić, Antun** 2003. i nije primijenjen, nego je tek primijenjen 2004. godine, doneseni su podzakonski akti, uspostavljen je čitav sustav kataloga informacija, određeni su službenici za ostvarivanje prava na pristup informacijama itd. Zakon se primjenjuje, zakon se dobro primjenjuje, međutim od 2003. godine puno se toga promijenilo u Hrvatskoj na bolje u pogledu informatizacije, u pogledu dostupnosti podataka, u pogledu otvorenosti svih tijela javne vlasti, od Hrvatskog sabora, ureda predsjednika, Vlade, ministarstava. najbolji rezultati se ostvaruju zapravo u središnjim tijelima državne vlasti, a najlošiji što se spuštamo na nižu razinu. Mi ćemo uložiti i ubuduće dodatne napore, pojačane napore kako bi se zakon što bolje primjenjivao i na tim razinama gdje ne postoje potpuni podaci, ali postoje mehanizmi po kojima stranka koja nije dobila informaciju može inicirati pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovorne osobe. Toga nije bilo. Sjećam se dobro jer sam imao tu sreću ili nesreću da uspostavim sustav za primjenu zakona i kontrolu kako smo mi dobivali pritužbe građana da mu pojedino tijelo nije dalo informaciju. I mi smo odmah reagirali. Mi smo organizirali edukaciju službenika, pa čak nam je i HHO držao predavanje, njihovi predstavnici u Centru za edukaciju državnih službenika. I sada to funkcionira dobro, sve bolje, a sustav glasnogovornika i otvorenosti državnih dužnosnika prema medijima, prema javnosti je doveo do toga da sve manji broj u formalnom smislu se javlja. Nazovu novinari, svi imaju naše mobitele, dobiju informaciju off the records, on the records ili snimi ili zabilježi na tonski zapis. I to ne možemo bilježiti bilježiti kao primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, već brzo odmah dobiju sve ono što ih zanima. Ali postoji uvijek u svakoj državi nešto što nije za javnost. I svaka Vlada, odgovorna Vlada ima pravo na održavanje zatvorenih sjednica. Tako je bilo, tako je sada i tako će vazda biti. ono što je zatvoreno ne može onda biti dostupno svima. A postoje ljudi koji pozivajući se na ovaj zakon žele ostvariti svoje novinarske karijere, prikazati se kao možda i žrtve poznavajući našu sklonost simpatije prema možebitnim žrtvama vlasti. Ja se zahvaljujem svima koji su podržali ovo izvješće. Zahvaljujem i svima koji su ga kritizirali. To nam je pokazatelj da u idućoj godini više obratimo pažnju na pojedine možda nesavršenosti. I stoga ćemo posebno oštro ići prema sudbenim tijelima i nećemo dopustiti da ovaj dio zakona, ja sam uvjeren da oni poštuju zakon u svojoj biti, a to je da građanima daju informacije, inače znali, bilo bi tužbi protiv sudova, ali u dijelu podnošenja izvještaja očito je da nisu dovoljno shvatili svoju obavezu. I na kraju uvjeren sam da će Hrvatski sabor podržati ovo izvješće i uvjeren sam da će odbiti predložene zaključke jer su oni apsolutno neprihvatljivi, pa rekao bih i kontradiktorni sa onim što je danas rečeno. Naime, obrazloženje je da je zakon neprimjeren, teško provediv i ne ispunjava svoju temeljnu svrhu nikako ne stoji. Zakon se u Hrvatskoj primjenjuje sve bolje, transparentnost rada javne vlasti je svakim danom sve veća i izvještaj je iz godine u godinu sve bolji, detaljniji.

Pa netočan je navod državnog tajnika da se novinari prave žrtvama vlasti. Oni jesu žrtve vlasti jer tijela s javnim ovlastima očito ne odgovaraju na njihove upite. To je sadržano i u vašem izvješću. Oni očito pokreću upravne sporove, oni očito dobijaju te upravne sporove, na sudu dobijaju, presude i očito je da Vlada ne ispunjava, ne postupa čak ni po tim presudama. Prema tome nemaju se oni što praviti žrtvama. Oni jesu žrtve. Zahvaljujem. I ispravak netočno navoda uvaženi zastupnik Arsen Bauk. da je zakon neprimjeren itd., ali ja mislim da je upravo obrnuto da je zahtjev toga da se definira u zakonu ponovo što je javni interes, ono obrazloženje koje sam dao upravo potvrđuje da je kontradiktorno ovo izvješće u tom smislu. I drugi netočan drugi netočan navod je da je mnogo toga od 2003. krenulo na bolje. Dakle, taj navod nije baš točan. A što se tiče onoga što je gospodin Hebrang rekao o prošloj Vladi, mi sad rješavamo problem iz '98. od Hypo banke i tko zna koliko još … **Jarnjak, Ivan ne ide. Zaključujem raspravu. O ovoj točci glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Sutrašnju sjednicu ćemo početi prema pročišćenom dnevnom redu koji ćete dobiti sutra ujutro na stol, a to je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji. Zaključujem današnju raspravu i želim vam ugodnu i laku noć. Hvala lijepo. Hvala